Hvala, potpredsedniče.Izvinjavam se zbog ovog blagog raskoraka.Uvažena ministarko Obradović sa saradnicama, dobrodošle.Poštovane kolege, građani Srbije,

osvrnuti na predložene zakona.Pred nama je set zakona kojima se menjaju rokovi za primenu novog sistema plata u javnom sektoru. Primena se odlaže do 2025. godine, to ste rekli u uvodnom izlaganju. Tim predlozima koji su pred nama odlaže se taj rok za primenu odredbi Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru kao sistematskom zakonu i to u delu koji se odnosi na novi model obračuna plata. U skladu sa tim su pomereni i rokovi u Zakonu o zaposlenim javnim službama, Zakonu o platama službenika i nameštenika u organima AP i jedinice lokalne samouprave i Zakonu o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama čiji je osnivač Republika Srbija, AP ili jedinica lokalne samouprave.Da podsetim, u pitanju je prelazak na sistem obračuna plata i drugih primanja i naknada zaposlenih u pokrajinskoj i lokalnoj administraciji u javnim službama i agencijama čiji je, pre svega, osnivač Republika, odnosno AP ili lokalna samouprava po modelu platnih razreda. U pitanju je, dakle, prelazak na platne razrede i platne grupe u svim sektorima javne vlasti.Prilikom donošenja sistemskog zakona opredelili smo za primenu platnih razreda i platnih grupa, polazeći od potrebe da se pre svega sve plate u javnom sektoru obračunavaju primenom istog modela koji znači da se za istu vrstu poslova na svim nivoima i u svim delovima javnog sektora prima identična plata.Za sada se model platnih razreda koristi kod obračuna plata zaposlenih u republičkoj administraciji, što je uređeno Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika koji je u primeni od 2007. godine.Prilikom donošenje tog sistemskog zakona i pratećih zakona o platama zaposlenih i pojedinim delovima javnog sektora pre pet godina analize primenjivosti ovog zakona, kao i analiza efekta na budžetsku stabilnost i položaj zaposlenih bile su zasnovana na ekonomskim pokazateljima za 2015. godinu.Svi ćemo se složiti da je danas potpuno drugačiji pre svega ekonomski, fiskalni i razvojni ambijent u Srbiji, naravno, u korist ovog vremena. Danas bi rezultati i analize primene modela platnih razreda izgledali potpuno drugačije iz mnogo objektivnih razloga koje imamo pred nama.Važno je reći da i kada se krenulo u reformu tog sistema plata znalo se da to niti će biti lak posao, niti jednostavan zbog veliki polaznih razlika u platama za isti rad i isto obrazovanje. Te razlike su negde uočljive, naročito kada se uporede različiti sektori, ali i različiti nivoi vlasti. Dosta je tu nelogičnosti. Možemo čak, čini mi se, slobodno reći i da su neke razlike neprimerene, neke od njih možda i nedopustive ili sigurno nedopustive.Drugi razlog je složenost sistema javne uprave koja broji preko 450.000 zaposlenih, ako ja imam precizan podatak, i svi se finansiraju iz javnih prihoda. Dakle, zaposlene u javnoj upravi čini obrazovanje, od predškolskog do visokog, zatim policija, vojska, zdravstvo, socijalna i dečija zaštita, pravosuđe, kultura, različite javne službe, direkcije, uprave, javne agencije, kao i državni službenici i nameštenici koji rade u svim granama vlasti. Zatim, tu su i zaposleni u lokalnoj i pokrajinskoj upravi i stoga je jasno da je u pitanju veliki sistem koji je zaista potrebno uskladiti, učiniti ga funkcionalnim, održivim, efikasnim i inventivnim.Odgovornost države u ovom segmentu je velika jer država je u suštini, osim toga što je njihov poslodavac, koji pri tome i pravno uređuje ovaj sistem, ali ga istovremeno i finansira. Tu je, čini mi se, složenost ovog problema. Jasno je iz prethodnih godina da uopšte nije jednostavno sve ovo ujednačiti ako se polazi od sadašnjih nivoa plata u prosveti ili zdravstvu, svejedno je, policiji, vojsci, plate u lokalnim samoupravama, pokrajinskim ili republičkoj administraciji.Koliko se da razumeti, ovde postoje i tehničke prepreke za integralni pristup, odnosno informacioni sistem za obračun plata u javnom sektoru koji se sada koristi ne može u potpunosti da podrži novi model, tako da je, pored ostalog, značajna i ova činjenica, ja bih rekla.Prelazak na platne razrede podrazumeva određene elektronske performanse, odnosno postojanje jedinstvenog informacionog sistema koji omogućava obuhvat svih podataka o platama i njihovu uporedivost, kao i podatke iz kataloga radnih mesta. Tako će se izbeći situacija da su plate za iste poslove na nižim nivoima vlasti ponekad značajno veće od plata za iste poslove na republičkom nivou.Takođe, ozbiljno je pitanje kako nagraditi zaposlene u pojedinim sektorima i kako, s druge strane, izbeći tu uravnilovku i nagraditi dobre rezultate rada, kako obezbediti napredovanje u državnoj administraciji, koja je veliki i sama po sebi jedan inertan sistem i, ono što je za svaku uređenu pravnu državu važno, kako stimulisati mlade, stručne i inventivne kadrove da se zaposle i ostanu u javnoj upravi.Plata je, pored karijernog razvoja, svakako jedan od najvažnijeg motiva za rad u državnoj administraciji i o tome, čini mi se, svi zajedno imamo vrlo izraženu svest.Upravo je zbog potrebe sistematičnog i sveobuhvatnog sagledavanja ovih problema primena modela platnih razreda odlagana i do sada i poslednjim odlaganjem, koje je izvršeno krajem 2020. godine, trebalo je da uvođenje novog platnog sistema završimo do kraja 2021. godine. ključna prepreka, čini mi se, da bismo uradili ovaj veliki posao i ispunili ovaj novi zakonski rok svakako je i pandemija Kovida 19 koja je i ove godine i ovaj započeti proces, prosto, ostavila po strani.Prioritet je svakako bilo spašavanje života i zdravlja naših građana od ove opake i, čini mi se, čak i sada nepoznate bolesti sa kojom se, nažalost, ceo svet, pa i Srbija suočavaju i danas.Kraj pandemije je i dalje neizvestan, jer svakodnevno stižu vesti o nekim novim sojevima, zahtevaju dalje veliku pozornost društva na potpuno, čini mi se, nove zdravstvene okolnosti.Osim toga, nova sistemska analiza perspektive platnih razreda trebalo bi da obuhvati i činjenicu da je u toku prethodne i ove godine, baš u vreme kovida, došlo i do povećanja plata u javnom sektoru, pri čemu su posebno nagrađeni zdravstveni radnici koji su poneli najveći teret u suprotstavljanju kovidu.Ova povećanja, koja nisu bila linearna, takođe zahtevaju formulisanje novih polaznih osnova, odnosno analizu ključnih postavki u sistemskom zakonu koje se odnose na platne razrede. U tom smislu, biće neophodna i nova analiza uticaja novog platnog modela na sve budžetske mogućnosti. Dakle, kao razlog za još jedno pomeranje roka primene novog modela plata vidimo komplikovanost sistema javne vlasti, što zahteva sprovođenje dodatnih i detaljnijih analiza svih usvojenih zakona iz ob lasti plata u javnom sektoru.Potrebno je da se dodatno razmotre i svi aspekti održivosti predloženih rešenja u svetlu svih značajnijih promena u društvu, o kojima je bilo reči i, pre svega, u fiskalnoj i makroekonomskoj politici države u poslednje dve godine.Proces ekonomske i fiskalne konsolidacije i bolji ekonomski pokazatelji u odnosu na baznu godinu u kojoj je donet sistemski zakon o platama u javnom sektoru, odnosno u 2016. omogućio je uslove za rast plata u javnom sektoru. Dakle, kretali smo se od postepenog odmrzavanja plata koje su u prethodnom periodu bile i smanjene kako bi trošak javnog sektora bio manji manji i na taj način se omogućilo društvu da izađe iz one stagnacije i pristupi ozbiljnijim razvojnim reformama.Taj model ekonomskog razvoja pokazao je svoje dobre rezultate, tako da je Srbija već 2019. godine imala realni rast BDP-a od preko 4%, dakle 4,2% ako se ne varam. U toj godini Srbija je imala i najveći priliv direktnih stranih investicija i takođe u 2020. godini, i pored kovida, Srbija je pokazala fleksibilnost ekonomskog sistema i uspela da različitim programima mera sačuva i privredu i svoje građane.Povećane su plate pre svega zdravstvu i na rast plata uticalo je i povećanje minimalne cene rade, što je, s druge strane, u izvesnoj meri napravilo disbalans u platama i otežalo uspostavljanje novog platnog sistema.Svakako će sve ove korekcije, odnosno povećanje plata u javnom sektoru u ovoj i prethodnoj godini uticati i na izradu novih polaznih osnova za ujednačavanje plata i primenu sistema platnih razreda. Inače je model plata u javnom sektoru zasnovan na platnim razredima praksa velikog broja zemalja.Naš cilj je bio da upravo uvođenjem takvih platnih standarda i budemo bliži tim novim pristupima. Jedna od razvijenijih zemalja koja primenjuje ovaj sistem jeste npr. i Austrija, čak i BiH primenjuje ovaj model, ako imam dobre podatkeOno što bih istakla jeste da je u Srbiji potrebno na jedinstven način urediti kompletan sistem plata, koji bi podrazumevao i plate javnih funkcionera, odnosno izabranih i postavljenih i imenovanih lica.O tome smo govorili i u prošlom mandatu mi iz poslaničke grupe SPS, u prethodnim sazivima moj uvaženi kolega Miša Petronijević je vrlo detaljno o tome govorio. I ono što bi suštinski bilo najbolje da se jednim zakonom regulišu plate svih zaposlenih koji se finansiraju iz javnih sredstava, od najviših državnih funkcionera do zaposlenih službenika i nameštenika na najjednostavnijim radnim mestima. Tako bi se eliminisale i određene nelogičnosti u postojećem sistemu plata, u kome postoje izvesne disproporcije i koliko god ne bilo popularno reći ću da nije logično da predsednik države, na primer, ima manju platu od funkcionera javnih agencija, Poverenika za informacije od javnog značaja, Zaštitnika građana, sudije Ustavnog suda, pa čak i od nekih gradonačelnika.Nije u pitanju samo najviša funkcija u državi, koju sam prosto navela primera radi, već potreba da se definišu osnovni principi koji podrazumevaju da plate moraju biti usklađene sa stepenom odgovornosti za obavljanje javne funkcije, odnosno službeničkog ili namešteničkog posla.Ono što bi, takođe, trebalo iznova sagledati, jeste sistem napredovanja u službenom sistemu. Zašto to kažem? Zato što je stručnost, odgovornost i posvećenost državne administracije uslov bilo kakve reforme društva.Administracija je ta koja sprovodi reforme u skladu sa utvrđenim javnim politikama. Ona je i kreator promene i reformskih ideja. Takođe, ukoliko nemate dobre stručnjake u državnim službama, onda ne možete računati na jačanje pravne države, niti na to da država kao servis građana može odgovoriti potrebama svojih građana, a to je apsolutno u obavezi.Javne službe, bilo da su na nivou države, bilo da su na nivou lokalne samouprave, jesu ogledalo države, i o tome smo govorili bezbroj puta, i vi ste, ministarka, u svojim izlaganjima, i sa pozicije ministra to rekli, ali i u onom periodu kada ste sedeli sa nama u ovoj sali. Prvi susret građana sa državom jeste nedvosmisleno upravo ta U tom smislu je u poslednjih desetak godina učinjeno dosta, modernizacija i digitalizacija, upravo o tome govorio moj kolega Voja Vujić, uvođenje jedinstvenog upravnog mesta i elektronskih komunikacija, uspostavljanje centralnog registra stanovništva, zatim, elektronsko poslovanje, elektronsko fakturisanje i drugi aspekti unapređenja javnih poslova doprinose, svakako, efikasnijem radu administracije i efikasnijem ostvarivanju prava građana pred pred organima vlasti.U ovom sektoru je naš napredak prethodnih godina bio pozitivno ocenjivan čak i od strane Evropske komisije. Napredak u obavljanju svih poslova javne uprave i javnih službi zasluga je i zaposlenih u javnom sektoru. I da pomenem ponovo zasluge zdravstvenog sektora u borbi protiv kovida i zasluge sektora obrazovanja, koji se izuzetno brzo prilagodio okolnostima izazvanim pandemijom kovida i uspeo uz ogromne napore, prosvetnih radnika, da održi sistem u funkciji. To je velika posvećenost, to je veliki rad, to su velika odricanja i o tome moramo imati svest i prema tome se odnositi, osim sa respektom, i sa odgovornošću dan nagradimo sve te ljude.Važno je da ceo javni sektor, od bolnica, škola, policijskih stanica, suda, pa do šaltera službe za lokalne samouprave ili službe Narodne skupštine, čine pre svega, stručni, posvećeni, ali i i dobro plaćeni službenici. Napredak društva leži na tvorcima reformskih dokumenata, strategija, zakona, a to je upravo sistem javne uprave. I ne smemo nikako potceniti svega navedenog se da zaključiti da još uvek nije pronađen adekvatan mehanizam za primenu novog modela obračuna plata i da je potreban dodatni rok, koji ste vi, ministarka, predložili. Verujemo da ste odlično procenili da se ovaj posao ne može završiti za godinu dana. Zapravo, da budemo potpuno iskreni na temu, možda i može, ali pretpostavljam naopako i ne onoliko racionalno koliko to zahteva.Dakle, nije ovde izostalo prostora da se zatrčimo kao vladajuća većina i politički profitiramo, ali to nije namera i to nije krajnji cilj, posebno imajući u vidu da nam je i naredna godina, osim što je i referendumska i izborna, može biti i bojim se da će biti dodatno opterećena Kovidom-19, verujem da je rok koji se traži, odnosno 2025. godina, optimalan, i da više nećemo imati potrebe da ga produžavamo, te da će spremnost za primenu tog modela u 2025. godini biti potpuna.Poslanička grupa SPS će svakako u danu za glasanje podržati predloge zakona iz oblasti plata u javnom sektoru i učiniti sve što je do nas, a da se može uraditi da jednostavno dođemo do platnih razreda 2025. godine, na onaj kvalitetan način na koji smo, čini mi se, kao vladajuća većina uradili sve i u periodu iza nas. Prosto, nema potrebe srljati u politikanstvo zarad brzih političkih poena, koji dugoročno građanima Srbije ne obezbeđuju nikakvu stabilnost. Hvala vam.

Zakon o platama službenika, nameštenika i svih drugih zaposlenih u javnom sektoru jeste tema koja je već nekoliko godina prisutna na javnoj sceni. To je važan set zakona koje je potrebno doneti, ali ovo nije stvar koja se lomi preko kolena, na prečac, kao što neki misle, obzirom da se 400.000 ljudi koji su zaposleni u javnom sektoru, dakle, direktno ih se tiče sve ovo što ćemo mi ovde usvojiti. Ti koeficijenti i osnovice naravno da utiču ne samo na njih, nego i na primanja, kad saberemo kumulativno i porodice čiji su oni članovi, dakle, ovaj zakon se posredno odnosi na preko dva miliona građana Srbije.Prema tome, da bismo precizno utvrdili šta tačno ovde treba izmeniti i na koji način uskladiti koeficijente i osnovice, potrebno je da imamo jasan prikaz koliko novca mi dajemo iz budžeta na plate zaposlenih u javnom sektoru.To je svakako potrebno uraditi prvenstveno zbog toga što mi danas imamo situaciju da država već godinama kuburi sa problemom zapošljavanja visokoobrazovanih ljudi u one neke najosetljivije delove delove javnog sektora, kažem, i kod zdravstva i kod inspekcijskih službi, kod upravljanja ulaganjima i projektima. Tu imamo problem da zaposlimo visokoobrazovani kadar zato što su nedovoljno stimulisani platama koje trenutno postoje u javnom sektoru.Još veći je problem kod, recimo, lokalnih samouprava. Kako vi da jednog diplomiranog pravnika sa položenim pravosudnim ispitom motivišete da radi za platu od 60.000 dinara kao načelnik opštinske uprave? On ako ode u advokaturu, može da pravi do pet, šest puta više. Tu generalno imamo i problem da stimulišemo ljude da rade za te plate, a da opet rade pošteno i savesno i da ne uđemo u jedan začarani krug korupcije, u kojima je Srbija bila, znamo i sami kakva je situacija ovde bila pre 2012. godine.Prema tome, ovo jeste stvar koja mora da se pažljivo oceni i da se ne lomi preko kolena. Ono što je važno jeste da 2014. godine je Vlada po prvi put ovo pitanje stavila na dnevni red. Podsetićemo, pre toga niko nije o tome razgovarao, a decenijama za nama imamo ovaj problem, ali o tome se nije razgovaralo.Dakle, 2014. godine SNS i tadašnji premijer Aleksandar Vučić ovo pitanje stavljaju na dnevni red. O tome počinje da se radi.Međutim, danas imamo situaciju da je Ministarstvo finansija ušlo u jedan obiman proces koji se zove projekat „Iskra“, gde ćemo mi uspostaviti novi sistem evidencija o zaradama. Taj projekat radimo u saradnji sa MMF-om i plan je da u fazama do 2024. godine on bude implementiran.Mi tek tada, kada Ministarstvo finansija bude moglo da nam kaže tačno koliko novca ide iz budžeta, svaki dinar gde ide na plate zaposlenih u javnom sektoru, moći ćemo da odredimo na koji način ćemo koeficijente uskladiti jedne sa drugima, jer nije normalno da vozač u javnom preduzeću ima veću platu nego predsednik opštine. Nije normalno da ljudi koji rade isti posao primaju različite plate kada je reč o javnom sektoru. Kažem, to je na dnevnom redu, 2024. godine će biti završen ovaj sistem Ministarstva finansija „Iskra“, koji će nam do detalja pojasniti gde sve i kako se troši novac na plate u javnom sektoru. Tada će i 2025. godine ovaj zakon moći da bude implementiran.Upravo zato i odlažemo primenu zakona, zato što želimo da na precizan način utvrdimo tačno ono što nam je neophodno da znamo da bi mogli da implementiramo jedan ovako obiman set zakona koji se tiče više od 400.000 zaposlenih u javnom sektoru.Ono što zaposlene treba da zanima u javnom sektoru i ono što imamo da im poručimo jeste da od 1. januara ide povećanje plata, 8% u zdravstvu, vojsci, socijalnim službama, a svima ostalima biće povećanje od 7% i to je važna vest za sve građane Srbije.Važna vest je i za naše penzionere da će, po švajcarskoj formuli, njihove penzije biti uvećavane po 5,6% 5,6% u narednim godinama i naravno da će i dalje da se daju jednokratna davanja. U februaru će dobiti svaki penzioner po 20.000 dinara.Država danas ima novca i danas država može da na ovakav način pomaže svoje sugrađane. Možemo da podižemo plate i u javnom sektoru i da pomažemo privatni sektor. Država danas ima novca zato što se vodi domaćinska, odgovorna politika i mi podižemo i plate i penzije iz realnih prihoda, ne uzimamo kredite, ne zadužujemo se, kao što su radili pripadnici bivšeg režima kada su uzimali skupe kredite da bi servisirali tekuću likvidnost, prosto da bi mogli da isplaćuju plate i penzije.Danas imamo procenat rasta od 7,5%, i to je nešto što mi možemo sa ponosom da kažemo. Dakle, ove godine završavamo godinu sa 7,5% rasta BDP-a. To ni najveći skeptici… Sećamo se kakva je bila situacija prošle godine u ovo vreme, kada smo o tome govorili, i MMF je dao prognozu da će biti oko 5% rast, ovi dežurni kritičari iz Fiskalnog saveta su govorili da će rast biti oko 4%, a vidimo da smo mi ipak bili u pravu koji smo predviđali da će rast ići svakako preko 6%. pokazuje da će Srbija, kada se sabere prošla godina i ova i naredna godina za koju planiramo rast za 4,5%, kumulativno imati najveći rast od svih država Evrope.Na taj način mi pokazujemo da Srbi ne moraju da pobeđuju samo u sportu i na polju ekonomije možemo da postižemo zavidne rezultate. važno da građani Srbije znaju zato što svi kada su stezali kaiš, cela Evropa kada je stezala kaiš, mi smo imali dovoljno novca da obezbedimo za sve ono što je bilo potrebno u tom trenutku. Da podsetimo građane Srbije: prvi smo nabavili vakcine, prvi smo imali respiratore, prvi smo sagradili dve kovid bolnice. Samo Kina je bila brža od nas po tom pitanju i na taj način smo pokazali da smo tu zbog građana.Naravno, mislili smo i na našu privredu, osam milijardi evra ukupno je Srbija, 18% BDP-a, dala pomoć svojoj privredi i na taj način smo u nekoliko paketa pomoći servisirali minimalce, minimalne zarade kod privatnika punih šest meseci. Dakle, to su rezultati iza kojih svaka država može sa ponosom da stane. Imamo tu sreću da smo nastavili da ulažemo u sve ono što je važno, u infrastrukturne projekte. Dakle, ne samo da smo stezali kaiš i borili se da sačuvamo radna mesta, mi smo imali dovoljno novca, dovoljno projekata da nastavimo infrastrukturne radove u celoj Srbiji.Kada o tome govorimo mi znamo da trenutno, dok ovde u ovom plenumu Narodne skupštine mi govorimo o ovim zakonima, mašine rade na 10 koridora, 10 autoputeva se u ovom trenutku radi. Da nabrojimo, građani Srbije, to su: Fruškogorski koridor, Ruma-Šabac-Loznica, Kuzmin-Sremska Rača, Preljina-Požega, Moravski koridor, Surčin-Novi Beograd, obilaznica oko Beograda - sektor B, Požarevac-Gradište-Golubac, Niš-Pločnik, obilaznica oko Kragujevca. Možete li danas u Evropi da navedete i jednu zemlju koja se u ovom trenutku može ponositi time da gradi 10 koridora u ovom trenutku, 10 autoputeva. U vremenu kada svi stežu kaiš, kada se bore za goli opstanak, mi gradimo i dalje nastavljamo da ulažemo.Kome danas odgovara jaka Srbija, poštovani građani Srbije? Da li nekome u regionu odgovara kada vide da Srbija nabavlja najskuplje naoružanje? Da li nekome odgovara kada vide da se Srbija uspravlja iz pepela u koji su je bivši režim i lažne demokrate uvele? Dakle, nikome nije u interesu današnji razvoj

rade.Upravo zbog toga smo mi svedoci jedne besprizorne kampanje. Slobodno mogu da kažem da se protiv naše države vodi hibridni rat, i to najviše dolazi upravo iz onih centara koji žele da Srbiju vrate pod kontrolu, kao što je to bio slučaj do 2021. godine.Svesni smo da opozicija trenutno u Srbiji, tajkunska, oličena u Draganu Đilasu, Vuku Jeremiću i Borisu Tadiću, nema apsolutno nikakve šanse da dođe na vlast. Jasno je to njihovim nalogodavcima. Prema tome, oni sada stavljaju u pogon taj drugi deo njihovog delovanja tzv. nevladin sektor i, podsetiću građane Srbije, kada kažemo nevladin sektor, obično mislimo na Natašu Kandić, tu je ona Staša Zajović, „Žene u crnom“, taj antisrpski deo nevladinog sektora, ali sada im se priključuju tzv. ekološki pokreti.Nije uopšte slučajno što ste imali pre nekih mesec dana onu potpunu kampanju laži i kleveta. Sećamo se kako su nasrtali na zid, na mural generala Ratka Mladića, gađali ga jajima. Sve je to bila bila uvertira u ono što su spremali. Dakle, potrebno je uneti nestabilnost u našu zemlju, potrebno je zaustaviti napredak Srbije. Sećamo se kako su jurišali na mural. Mural je obnovljen i mi se svojih heroja ne stidimo, za razliku od tih bednika koji su plaćeni, debelo plaćeni da rade protiv svoje države. plaćeni da rade protiv svoje države. Kada im to nije pošlo za rukom, nisu uspeli da destabilizuju državu na toj temi, onda se okreću ka drugom delu nevladinog sektora, neka organizacija „Kreni-promeni“, izvesni Sava Manojlović koji se direktno finansira iz Rokfeler fondacije i ovde smo govorili o tome. Primili su 25.000 dolara 29. aprila ove godine da rade ovo što rade, i to treba građanima jasno reći.Dakle, opozicija, jalova, ovakva kakva je danas, nikako ne može na izborima da bilo kako napravi rezultat koji može da se primakne Aleksandru Vučiću. Oni sada stavljaju u pogon nevladin sektor i na taj način će pokušati da izazovu dalju nestabilnost u našoj državi.Ono što je važno jeste da prosto izjavimo da ovo što rade i ovo divljanje po ulicama u našoj zemlji je neverovatno. Dakle, zamislite situaciju da jedna nevladina organizacija poziva narod da protestvuje protiv dva zakona. Da li je to Zakon o eksproprijaciji i referendumu? Da su bili neki drugi zakoni, oni bi, naravno, i to uzeli uzeli kao povod. Dakle, bitno je izvesti narod na ulicu, bitno je blokirati Srbiju.Nažalost, ovde imamo situaciju da se građani naše države besramno obmanjuju na način da im se govori nešto što je potpuno, kako da kažem, tema oko koje ćemo se svi lako složiti. Kaže – ko je za zdravu životnu sredinu treba da bude na ulicama. Hoćete li da kažete da se bilo ko u našoj državi zalaže za prljavu životnu sredinu? Da li uopšte neko može da pomisli da se mi, koji živimo ovde, čija deca žive ovde, zalažemo za prljavu životnu sredinu, za zagađen vazduh? Naravno da se ne zalažemo.Znate šta je ovde zanimljivo? Jedno su, znate, priče kako bi neko da ulaže novac

na taj način što zaista daje novac i što ulaže u ono što je neophodno, a ne da nam oni pričaju kako bi trebalo nešto da se radi, a imali su priliku, bili su na vlasti i nisu uradili ništa za vreme dok su bili na vlasti, dok su samo gledali kako će da napune svoje džepove.Ono što je važno za građane Srbije jeste da znaju da jeste da znaju da SNS i Aleksandar Vučić pored toga… Kažem, bavimo se zaštitom životne sredine, radimo na tome konkretnim delima. Ministarstvo životne sredine i ekologije, Irena Vujović, zaista rade vrhunski posao za ekologiju.

da li će to tajkunski mediji smeti da objave, da pohvale svoju državu ponekad? Vidite, nismo tako najgori, kao što pričate. Evropska unija otvara klaster četiri. Očigledno je da se dobre stvari dešavaju u Srbiji kada je reč o zaštiti ekologije.Međutim, tema na kojoj se najviše napada i vidim da je to u javnosti plasirano, kao nešto na čemu se zaista insistira, jeste „Rio Tinto“. Međutim, tu je apsolutno neverovatna stvar da vas predstavnici bivšeg režima pozivaju na proteste ljudi u čije vreme je doveden „Rio Tinto“ u Srbiju. Predsednik je pre neki dan imao konferenciju za štampu i o tome treba uporno govoriti ljudi ne bi bili u zabludi.„Rio Tinto“ je došao i prvi ugovor koji je potpisan je 8. juna 2004. godine. Tada im je dato pravo da istražuju. Potpisali su zatim drugi dokument 17. januara 2005. godine, a kada su im predstavnici bivšeg režima, tada je bio Boris Tadić na vlasti, bio je predsednik, dali mogućnost da prošire eksploataciono područje.

koji navodno teraju „Rio Tinto“ iz Srbije i dozvoljavaju da se proširi područje na još devet istražnih polja. Imate 28. avgust 2008. godine i dodatno proširenje, Cvetkovićeva Vlada. Zatim, 2009. i 2011. godine se dozvoljava još 16 istražnih polja na korišćenje i 18. januara 2012. godine, ključni dokument, usvajaju tu Strategiju kojom „Rio Tinto“ stavljaju na prvo mesto kada je reč o istraživanju litijuma.Dakle, ti ljudi koji su direktno doveli Rio Tinto u Srbiju, danas bez imalo srama prozivaju Aleksandra Vučića, SNS koji nije potpisao, pazite, ni jedan jedini dokument sa Rio Tintom.Dakle, građani Srbije moraju da znaju da su na brutalan način obmanuti kada je reč o ovoj temi. Nemojte da verujete onima koji se kriju iza raznih nevladinih organizacija koji pokušavaju da destabilizuju svoju državu, a koji su direktno doveli Rio Tinto u Srbiju. Dakle, i 2017. godine imate izjavu Dragana Đilasa koji kaže da je to dobra stvar za Srbiju, da na tome treba raditi. Dakle, oni su do pre samo tri-četiri godine govorili da je to afirmativno i dobro za našu državu.I

i to je ono što se uporno ovde potencira da ćemo mi nešto da uradimo mimo naroda „ispod žita“, kao što su oni navikli da rade.To vam govore, kažem, ljudi koji su uzeli pare. Pazite, direktno su uzeli pare od Rio Tinta, kao što je ovaj stručnjak Marko Blagojević, koji je inače bio, suđeno mu je bilo zbog malverzacija sa Bulevarom Kralja Aleksandra za vreme dok je bio direktor Kancelarije, određene, za javna ulaganja Grada Beograda, dok je bio Đilas gradonačelnik.Taj čovek koji je danas njegov funkcioner je uzeo 717 hiljada evra, prodao Rio Tintu, imate ugovor i on vam danas vodi proteste u Loznici. ljudi, nemojte dozvoliti da vas obmanjuju, samo kažemo, ja verujem da među građanima koji protestuju ima ljudi koji su zaista zabrinuti za životnu sredinu, ali pogledajte rezultate. Ova vlast ništa nije uradila na štetu građana Srbije.Što se tiče ove teme vezano za Rio Tinto, rekli smo, sve što može da bude deo dogovora će ići pred narod na referendum, nakon što sačekamo određene potvrde treba da vidimo studije izvodljivosti, procene uticaja na životnu sredinu. Nakon toga ćemo da idemo pred narod i da narod kaže ako jeste za to, naravno, da ćemo dozvoliti, ako narod nije za to mi smo rekli da ništa nećemo raditi što je protiv interesa naroda i to je ono što građani treba da znaju.Nemojte da dozvolite da vas obmanjuju ljudi koji su, kažem, uzeli novac, debele pare od Rio Tinta, prodali svoju zemlju, koji danas izlaze na ulicu da bi povratili to što su prodali.Dakle, kažem, ovo je tema oko koje zaista bi trebalo da budemo svi jedinstveni. Srbiji dobro ide, naša država se nalazi na dobrom putu, velika su ulaganja, velika su infrastrukturna predviđena za narednu godinu. Godina 2022. će biti godina i dalje nastavka ulaganja u sve ono što je potrebno i autoputevi i fabrike i sve što i do sada država radi, moramo da budemo svesni toga da država, naravno, da hoće da sputaju raznorazni centri moći koji bi da je vrate pod skute tajkuna, kao što je slučaj bio do 2012. godine.Mi im odgovaramo, naravno, da se to neće dozvoliti. Građani Srbije imaće pravo i dalje, isključivo oni, da na izborima određuju ko će da vodi našu državu zato što nama je dosta više da nam se diktira sa strane i da nam govore kako će i ko će da upravlja našom državom, da nam ministre određuju iz stranih ambasada i da nam

teška situacija, kao što je bila, recimo, pre neki dan, kada su hiljade ljudi bili blokirani u saobraćaju zato što je izvesna grupa odlučila da blokira Srbiju, da blokira život u našoj državi, predsednik je bio sa narodom i to tamo gde se narodu, narodu, kojeg se direktno tiče sve ovo što se dešava vezano za određena pitanja koja postoje u javnosti kada je reč o Loznici, o Rio Tintu i o tim investicijama, koji su, kažem, dogovarane mnogo pre dolaska SNS na vlasti.Dakle, predsednik je direktno bio, pokazao je da je tu i da ćemo uvek biti tu za naše građane koji nam daju ovoliko poverenje na izborima ništa nećemo, ponavljam još jednom, ništa nećemo uraditi mimo interesa onoga što su interesi, pre svega, građana Republike Srbije i naše države.I poručujemo još jednom i predstavnicima bivšeg režima i kolovođama protesta, ne narodu, narod koji je izmanipulisan ima pravo možda i da nije dovoljno informisan o ovim temama, mi smo tu narodni poslanici i ministri i članovi Vlade, svi treba da objašnjavaju narodu o čemu se radi. To je naša uloga.Narod je možda izmanipulisan, ne treba mi da se na nikakav ružan način ophodimo prema ljudima koji možda zaista veruju da se sprema neka, ne znam ni ja kakva investicija koja će da ugrozi bilo kakvu životnu sredinu, mi treba o tome da govorimo i da na pravi način dajemo odgovore.Ali, ovim kolovođama protesta, tajkunskoj opoziciji poručujemo, narod ne možete pobediti, jedino na izborima ćete ćete imati priliku da nas pobedite, a ako uspete da nas pobedite na izborima doći ćete na vlast, na ulici nikada nećete doći na vlast, to je poruka nas SNS. Ako se na ulici budemo prebrojavali, to vam neće biti dobro ni za koga, a ponajmanje za vas. Hvala.Živela Srbija. Zahvaljujem, gospodinu Dabiću.Sada prelazimo na listu narodnih poslanika prema prijavama za reč.Prva na listi, koleginica Misala Pramenković. Izvolite.

jeste sa predlogom da se odgode do 2025. godine i smatramo da je to logičan potez budući da se sve pripreme na polju unapređenja ovog sektora neće zaustaviti, već oni imaju svoj kontinuitet, tako da nije loše postaviti rok i dati sve od sebe da se sve obaveze koje se imaju do tog roka ispune. To je možda i bolje rešenje nego dati neki kraći rok pa ga onda probijati itd. uređenja plata u javnom sektoru je i te kako važan. Pozdravljamo najavljena povećanja plata iz domena javne uprave, zdravstva itd.Međutim, ja bih želela iskoristiti priliku da u toku obraćanja ukažem na pojavu koja se nažalost kod nas u Sandžaku u poslednje vreme veoma često dešava i što postaje neka loša praksa, a to je upućivanje pretnji građanima. Ovog puta u pitanju je naš kolega narodni poslanik, dr Jahja Fehratović.Dobio je direktne pretnje od lica koje je dokazani inspirator brutalnog ubistva novinara i humaniste, Edina Hamidovića, u avgustu mesecu u Sjenici ove godine, koji je ubijen pred suprugom i svoje šestoro maloletne dece.Dešava se to da to isto lice, ohrabreno određenim strukturama, nažalost pojedinim kako u sudstvu, tako u tužilaštvu, delovima policije, ponovo upućuje, targetira i stavlja metu na čelo časnim i čestitim ljudima.Ukoliko ljudima.Ukoliko je status i tretman narodnih poslanika koji imaju zagarantiran imunitet ovakav, šta očekivati i šta mogu očekivati građani Sjenice i okolnih gradova?Dakle, politika kriminalnih struktura jeste zapravo da zaplaše narod, da zaplaše građane, a samim tim direktno nanose štetu državi i državnim organima.Vlada Republike Srbije je otvoreno rekla i aktivno pokazala na delu da želi da se obračuna sa organizovanim kriminalom, ali se to mora desiti na teritoriji cele države i u tome se mora još odlučnije pokazati.Korumpirani činovnici, uposlenici kako u sudstvu, tužilaštvu, u strukturama policije jesu kancer koji izjeda i državne organe i ovo društvo i tome se mora stati u kraj, jer kriminalci su poslednji ološ i poslednji sloj ovog društva koji nikako ne sme isplivati na površinu, jer su zahvaljujući svojim nečasnim radnjama na dnu samog društva zapravo ponajpre bi trebali biti iza rešetaka.Uskoro se nadamo da će tretman takvih lica

Opoziciona javnost vam zamera da ova povećanja plata i penzija ulazi u predizborni ciklus i da na neki način predstavlja jednu režimsku predizbornu velikodušnost.Da li je to tako ili je to povećanje koje se zasniva na ekonomskim parametrima i koje neće opteretiti naš budžet i naš ekonomski razvoj pokazaće period posle izbora i videćemo da li će biti ekonomskih posledica ove predizborne velikodušnosti.Druga stvar koja se zamera iz opozicione javnosti, jeste to što ovo odlaganje uređenja obračuna zarada zaposlenima u javnom sektoru trebalo je da stupi na snagu ove godine 2022, koja nam upravo dolazi, ali se pomera za 2025. Zamerka je da je to u stvari davanje još jednog perioda SNS da može da manipuliše platama, da može na taj način da jedan veliki korpus ljudi koji čine zaposleni u javnom sektoru, a to je 450 hiljada ljudi, drži pod kontrolom i na neki način ih vuče ka tome da glasaju na izborima za njih.Naravno, to su stvari koje ćemo teško proveriti dok ne siđete sa vlasti, ali ono što je očigledno jeste da, kao što su uvažene kolege pre mene rekli, da je na osnovu analiza pokazano da je zadnjih godina oko 20 hiljada radnih mesta manje u javnom sektoru nego što je bilo pre.Međutim, to je tako kad samo pogledate stalno zaposlene. Zna se da u suštini kroz prekarijat u javnom sektoru režimske stranke kontrolišu ljude koji su tamo zaposleni. To su ugovori o delu, ugovori o povremenim i privremenim poslovima, to su kod rukovodećih kadrova v.d. stanja gde ti ljudi nikad nisu sigurni da li će im ugovori biti produženi ili će im status ljudi koji su preuzeli rukovodeće pozicije biti produžene.Da budemo iskreni to je ta čuvena boljka stranačkog zapošljavanja koja traje dosta dugo. Imali smo je i u komunizmu, ali tad su svi bili članovi jedne stranke, pa se ipak nekako napredovalo na osnovu nekih karijernih sposobnosti i stručnosti i rada od ulaska u obnovljeni višepartizam nema te stranke koja kada je bila na vlasti nije koristila tu privilegiju da stranački zapošljava ljude koji su se na neki način dokazali u stranci i da ih obavezuje da dalje rade za stranke.Srpska napredna stranka tu ne radi ništa ono što nisu radili drugi kada su bili na vlasti, ali pošto je najmasovnija stranka u našem višepartizmu to se dosta vidi, ljudi to znaju. znaju. Besmisleno je govoriti, to je ono što svi rade kada su u opoziciji, pričaju otprilike isto ovo što i ja, a kada dođu na vlast onda koriste taj sistem i nastavljaju da zapošljavaju svoje partijske drugove.Ono što treba uraditi jeste ne vikati na one koji su trenutno na vlasti, već predložiti sistemska rešenja koja će sprečiti dalje stranačko zapošljavanje i situaciju da sutra kroz to stranačko zapošljavanje upravljanjem platama, upravljanjem obračuna plata, vi u stvari na neki način utičete i na dalje vezivanje tih ljudi za jednu političku stranku.Narodna mreža i oni koji podržavaju naše ideje se zalažu za to da se zakonske restrikcije u pogledu stranačkog angažovanja onih koji se zapošljavaju u javnoj upravi prošire na isti način kao što je to u pravosuđu i bezbednosnim strukturama. Onog trenutka kada dovedemo u situaciju da oni koji se zapošljavaju u javne strukture po sili zakona ne smeju da budu u stranačkim akcijama, stranačkom angažovanju i takvim situacijama mi ćemo onemogućiti bilo koju buduću političku stranku da zloupotrebljava mogućnost uticaja na zaposlene u javnom sektoru.Još jedna stvar koja je vrlo bitna, a tiče se i ovih tema oko protesta i Rio Tinta i još nekih drugih korporacija koje se u međuvremenu pojavljuju kao problematični i predatorski u Srbiji po pitanju naše ekologije i naših resursa jeste ideja da posle 30 godina priče o slaboj državi, o tome da je nama potrebno da država bude samo neko ko uređuje utakmicu na tržištu, a da sve treba prepustiti privatnom sektoru, pa smo došli u situaciju da su sve vlade od 5. oktobra na ovamo prepuštale privatnom sektoru razne delatnosti i notarijat i prinudno izvršenje i bankarski sektor i na kraju evo sad smo u borbi da se kroz ustavno-braniteljski pokret na referendumu ne izglasa privatizacija pravosuđa, najzad je cela svetska zajednica, misaona zajednica shvatila da ideal o slaboj državi, a jakom tržištu je besmislena, da ona služi samo multinacionalnim korporacijama zapadnog određenja da predatorski uništavaju narod i njihove resurse i da jedino rešenje za odbranu slobode, ljudskih prava, nacionalnog dostojanstva, bilo kakve mogućnosti da se ljudi pitaju za to kako će živeti, jest obnova suvereniteta, a to je nemoguće bez jačanja države.Ta vrsta repartizacije koja nam je potrebna ne može da se radi ako se u javnom sektoru smanjuje broj zaposlenih pogotovo u oblastima inspekcijskog rada i tu vraćamo onu čuvenu priču na to da nam 300 firmi rudarskih po Srbiji koje deliju i kontrolišu samo pet rudarskih inspektora. Hvala Zahvaljujem.Replika, Đorđe Dabić, pretpostavljam. je potpuna besmislica. Zamislite ko hoće stranačko zapošljavanje da čim dođe na vlast donese Zakon o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. Čim smo došli na vlast mi smo doneli zakon kojim smo ograničavali upravo partijsko zapošljavanje. Prema tome, 40.000 ljudi je manje upravo zato što smo takvu jednu meru odgovornu, poštenu i domaćinsku doneli da ne bismo preopteretili budžet naše države i kada smo izašli na zelenu granu, kada smo došli u situaciju da možemo da podižemo plate i penzije mi smo krenuli iz realnih izvora da podižemo plate i penzije.Siguran sam da se i vi zalažete za poštenu i domaćinsku politiku i zato nemojte da upadate u tu mantru tajkunskih političara koji vam govore kako je nešto danas gore nego što je bilo, kada je očigledno da kada smo došli na vlast mogli smo da nastavimo po starom uhodanom modelu i da ovde pravimo partijska preduzeća, da zapošljavamo koga stignemo.Dakle, mi smo napravili jednu odgovornu i poštenu domaćinsku meru, ali koja je bila i te kako nepopularna u tom trenutku i te kako nepopularna. Mi smo svesno išli na uštrb svog rejtinga da bismo napravili stvar koja je dobra za građane Srbije i to je narod na izborima odmah prepoznao. Mi smo već 2014. godine osvojili preko 45%. Uprkos svim tim merama, uprkos obećanju da ćemo smanjivati plate i penzije, građani su podržali našu politiku. Tako da generalno kada govorite o stranačkom zapošljavanju treba da imate u vidu da bi retko koja država u Evropi donela ovakve mere kada već govorite da smo imali takve ambicije, naravno da ne bismo usvajali zakon koji nas ograničava u tome.

Naravno.Vi ste zatekli državu u vrlo jadnom ekonomskom stanju i morali ste da preduzmete neke mere da se ne bi sve urušilo i nisam od onih koji je spreman da sve što ste uradili kritikuje zato što ima stvari koje naravno mogu da se pohvale i treba da budu i pohvaljene jer nema te kritike koja je ozbiljna ako nije spremna da vidi ono što je pozitivno u onome što kritikuje.Međutim, problem stranačkog zapošljavanja je sistemski problem. Nije to problem nijedne partije na vlasti. To je problem mogućnosti koju smo ostavili pre svega sa pogrešnim partijskim modelom i to je nešto što je vrlo potrebno razgovarati i možete primetiti da svi koji vas kritikuju za mnoge stvari iz opozicionih stranaka nikada ne postavljaju pitanje partijskog modela zato što da li stranku imate na 700 hiljada članova ili na 500 članova partijski model u kome je jedan čovek neprikosnoven, a napreduje se preko toga da on daje vrstu podrške ljudima koji napreduju nije dobar zato što podstiče negativnu selekciju, a onda ta negativna selekcija dovodi do toga da se polako partijski interes u društvu stavlja iznad nacionalnog interesa.Znači, nama je potrebna promena partijskog modela u Srbiji i potrebno je o tome da najzad počnemo da razgovaramo. Opasno je ovo što se sada dešava u protestima da ljudi misle da bez političkih stranaka mogu da se bave politikom, da mogu da se bave van institucija. To nije dobro i nije potrebno jer političke stranke su deo načina kako narod može da se bavi politikom jer ne nemoguće neposrednu demokratiju promeniti u jednom razvijenom sistemu i državi kakva je svaka moderna država, ali da bi mogli da vratimo poverenje u stranke, da bi mogli da vratimo poverenje u partijski model mi moramo, pre svega mi koji se bavimo, koji smo politička klasa i bavimo se politikom, a tu je opet i najveća odgovornost SNS jer vi imate istorijsku šansu da neke stvari promenite zbog svoje masovnosti, treba raditi na drugom partijskom modelu, treba raditi na tome da se ide na partije sa kolegijalnim organima, na kadrovske partije, a ne na masovne partije i ne na partije koje zbog svoje masovnosti narušavaju institucije u kojima deluju. Hvala. **Radovan Tvrdišić** Zahvaljujem.Sledeći narodni poslanik je gospodin Nebojša Bakarec.Izvolite. Hvala vam poštovani predsedavajući.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo ministarka sa saradnicima, naravno da ću govoriti o Zakonu o platama, ali i o državi i o još nekim važnim stvarima.Kada pominjem prosto ove zakone o platama u javnom sektoru, to je državni sektor, prosto ne mogu da pomenem da su unazad 10 godina značajno povećane plate, a pomenuću da su značajno povećane i penzije i spašen je Penzioni fond.Inače, da podsetim, sada je prosečna plata 600 evra, što nikada nije bilo u Srbiji uopšte u istoriji. Predsednik Vučić je smanjio, inače sa tim u vezi da podsetim, nezaposlenost sa 25 na 10%. predsednik Vučić je smanjio broj nezaposlenih za 420 hiljada za ovih 10 godina unazad. Predsednik Vučić je povećao prosečnu zaradu za 50% u odnosu na 2012. godinu.Da se zapitamo – ko isplaćuje plate javnim službenicima, ko zapošljava građane u javnim službama i država ih zapošljava. Dakle, kakva je ovo država, ali samo ću se osvrnuti na jedan pre nego što objasnim kakva je ovo država i kakva ovo država nije kada sam pomenuo ko zapošljava građane u javnim službama, naravno da je to država, osvrnuću se i 30 sekundi na problem koji smo malopre čuli navodnog partijskog zapošljavanja. Od kada je SNS na vlasti, gotovo 10 godina, partijsko zapošljavanje nije da ne postoji, nego je svedeno na najmanju moguću meru i danas sigurno možemo reći da ne vlada nikakva partokratija, nego pre svega u Srbiji vlada meritokratija. To je vladavina najsposobnijih i najboljih.Što se tiče primedbi koje danas čujemo na nekakvo izmišljeno partijsko zapošljavanje iznosi ih čovek koga je Demokratska stranka Srbije, čiji sam i ja bio član, pre jedno 20 godina ga je zaposlila partijskim zapošljavanjem na mesto direktora državnog preduzeća „Rudo“. Dakle, tada je partijsko zapošljavanje bilo dobro, a danas kada ga praktično nema – to je loše. Mislim da su to dvostruki standardi.E, sad, kakva je ovo država? država? Ovo je država koja dobija priznanje iz celog sveta za svoje ekonomske uspehe, koja sarađuje sa EU i SAD. Ovo je demokratska država u kojoj se poštuju ljudska i manjinska prava. Ovo je država koju hvali Zapad. Da je ova država, recimo, kao Severna Koreja, ona ne bi mogla da sarađuje sa Zapadom i da dobija pohvale od Zapada. Naravno, dobija pohvale i od Istoka, i od severa i od juga, ali ne bi mogla da dobija pohvale od Zapada.Sve ovo pominjem zbog toga što je samozvani šef ekstremnog dela opozicije, tajkun Đilas, gostovao na svojoj televiziji N1, 2.12. ove godine, gde je rekao da je Srbija, prosto neverovatno zvuči ali tako je rekao i citiraću ga, rekao je da je Srbija fašistička i nacistička država. Citiram tajkuna Đilasa: „Ovo je jedan neofašistički, čak nacistički režim koji na taj način funkcioniše“. I o tome ću nešto kasnije reći.Ovu halucinaciju su preneli svi đilasovsko-šolakovski mediji a mnogo ih ima, desetine, dvadesetine njih, hoću da kažem tajkun Đilas je dobio veliku pažnju za ove svoje medije, za ove svoje halucinacije.Inače u ovom intervjuu omiljena Đilasova tema, pošto je predizborna kampanja počela je pumpanje njegovog narcisoidnog ega o tome kako će on Đilas, zamislite, da pobedi na izborima 2022. Mislim, bukvalno, imam njegove intervjue od pre tri i pô godina i koliko je to jadno i providno što je on tamo govorio upravo svedoče njegovi intervjui od pre tri i pô godine gde doslovno istim rečima opisuje tu svoju navodnu pobedu i 2018. godine.Podsetiću da je na tim beogradskim izborima 2018. godine Đilas pukao kao zvečka i njegova koalicija, gotovo istovetna ovoj sada je osvojila svega 19% i to u njihovom najjačem uporištu - Beogradu.U svojim halucinacijama, Đilas je komentarišući pitanje voditelja da je u periodu dok je on bio na vlasti kompanija Rio Tinto dovedena u Srbiju, citiram, Đilas je rekao da je on nije doveo i da on nikakve veze nema sa Rio Tintom. Pazite, slagao je.Sledeće, kaže Đilas: „Sa otvaranjem rudnika litijuma nema nikakve veze nijedna prethodna vlada do vlade Aleksandra Vučića“. Znači, sve što sam naveo, sve što je Đilas izgovorio je čista laž.Prvo, da se podsetimo, dugo pamtimo, 2007. godine Đilas je bio ministar za nacionalni investicioni plan a deo tog plana je bilo i te kako desetostruko veće iskopavanje litijuma nego ovo o kome sada govorimo i to u okolini Loznice, ali i u okolini mnogih drugih gradova i to je baš bila u pitanju kompanija Rio Tinto koju je u Srbiju dovela još Đinđićeva vlada tamo negde 2003. godine.Drugo, vlada na čijem je, čiji je deo bio ministar Đilas i naredna vlada Mirka Cvetkovića u doba najžešćeg režima Tadića i Đilasa su potpisale niz ugovora sa kompanijom Rio Tinto.Treće, Dragan Đilas je pre izvesnog vremena, pre koju godinu, 2017. godine u intervjuu za list „Nedeljnik“ žestoko hvalio iskopavanje litijuma i kompaniju Rio Tinto kada je rekao evo, potvrđeno je da je kod Loznice otkriveno drugo po veličini nalazište litijuma u svetu i najveće u Evropi, hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, zar to nije šansa za Srbiju, kaže Đilas, to će da zaposli hiljade i hiljade ljudi, hoće, i napraviće brend od naše zemlje, hoće ali to je on tada govorio. Kaže – zamislite da u svakom mobilnom telefonu ili automobilu imate deo na kome piše „Made in Serbia“, to su teme koje su nam danas bile potrebne, to je on rekao pre četiri godine a danas … licemerja, odjednom nam to nije potrebno.Dakle, neverovatno zvuči, pre četiri godine čovek je na sva usta hvalio iskopavanje litijuma. Da je ovo što govorim istina potvrdio je pre neki dan i bivši predsednik Srbije Boris Tadić koji je takođe 2. 12. za list „Danas“ rekao: „Rio Tinto je došao u Srbiju za vreme Koštuničine vlade, a prvi pregovori su počeli još u vreme Đinđićeve…“ u stvari, Rio Tinto je došao u vreme Đinđićeve vlade pa je nastavio da bude tu svih ovih 18 godina.Kaže Tadić dalje: „Naravno da taj projekat istraživanja nismo prekidali, mislim na svoju Vladu, ni tokom mog mandata i on ima ogroman potencijal za Srbiju“. Srbiju“. To je bar pošteno, nije toliko licemeran i dvoličan kao Đilas.Ovim rečima je Boris Tadić pokopao sve laži Dragana Đilasa i lažnih ekologa,

podsećam na skandal iz 2009. i 2010. godine, kada je kompanija „Femili sport“ uništila deo spomeničkog kompleksa, spomenik „Braniocima Beograda“ iz 1915. godine. Mediji su tih godina

spomenika „Braniocima Beograda“, širenjem teniskih terena na samo tri metra od spomenika „Braniocima Beograda“ narušen je ambijent tog zdanja. Citiram i dalje – zauzet je deo prostora na kome je major Dragutin Gavrilović predvodio najvažniju bitku za odbranu prestonice.

ponosom ću reći da sam na ovu temu pre dve godine napisao tekst koji su objavili sajtovi „Informera“ i „Vidovdana“. Ponosimo se našom istorijom i često se busamo u grudi junačke i svi vole da se pozivaju na svetlu istoriju,

neprijatelj se ima razbiti vašim silnim jurišem, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice mora biti svetao. Vojnici! Junaci! Vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja, naš puk je žrtvovan za kralja i otadžbinu. Vi nemate više da se brinete za vaše živote koji više ne postoje. Zato napred u slavu! Živo kralj! Živeo Beograd!“Onda neko uzurpira taj spomenik na kome ovo stoji.

ljudi zna da je posle Prvog svetskog rata Gavrilović predavao vojnu administraciju na Vojnoj akamediji u Beogradu. General Dušan Simović je Dragutinu Gavriloviću 27. marta 1941. godine ponudio čin generala i mesto ministra vojske i mornarice, međutim, Gavrilović je to odbio uz obrazloženje da je on vojnik.Gavrilović je posle kapitulacije u aprilskom ratu zarobljen u Sarajevu i odveden u koncentracioni logor blizu Nirnberga. Preživeo je zarobljeništvo i vratio se 1945. godine teško bolestan. Od strane novih komunističkih vlasti je bio označen kao čovek bivšeg režima Kraljevine Jugoslavije i preminuo je, slušajte ovo, u svom stanu na Slaviji 19. jula 1945. godine u krajnjoj bedi, ponižen od strane komunističkog režima. Sahranjen je u pohabanoj uniformi pukovnika Jugoslovenske kraljevske vojske u grobnici svoje rođake na Novom groblju. I takvog heroja neko unižava, uništavajući spomenički kompleks spomenika koji je podignut 1988. godine ovim herojima koje sam pomenuo.Đilas u ovom svom intervjuu dodatno na kraju intervjua halucinira i kaže,

Ovde čovek zaista može samo grohotom da se nasmeje.Dakle, neko treba da obavesti Đilasa da je predsednik Vučić 2017. godine pobedio ubedljivo u prvom krugu izbora dobivši 55% glasova. Sada je Vučićev rejting mnogo veći. Sada je došlo vreme dase obračunam sa ovom Đilasovom laži o tome da je Srbija fašistička.Samo da podsetim na dve kratke činjenice. Đilas je najavio da će Marinikac Jovanoz Hivcu Tepić biti nosilac što znači da je prva tačka Đilasovog izbornog programa Marinikin program, da su Srbija i srpski narod genocidni. Setimo se da je pre par nedelja Đilas prilikom posete Vašingtonu sve Srbe sa Kosova nazvao kriminalcima.A, Srbija, naravno, nije fašistička, ali kao i u svakoj državi na svetu, na žalost, u Srbiji postoji virus fašizma. A da fašista ima malo u Srbiji posvedočile su i onaj napad sramni prošle godine u julu na Skupštinu Srbije, kada je oko 500 fašista napalo Skupštinu Srbije u pokušaju izazivanja državnog udara. Skaradno je upravo i to što je taj napad organizovao i podržao Dragan Đilas koji ima obraza da nama govori o nekakvom fašizmu Srbiji.Pored ovoga Dragan Đilas tajkun je poznat po tome što je navodno pošteno, a sve obrnuto od toga, zaradio 619 miliona na tri države funkcije za deset godina koje je obavljao. Poznat je i po tome što je tamo negde 2010. godine fašističkim metodama isterao iz domovine desetine hiljada Roma, kuće im sravnio sa zemljom, a onda je te iste Rome potrpao u kontejnere koje je postavio u šumama na periferiji Beograda i to je bila Đilasova inkluzija Roma u kontejnere.Koliko

osim što se fašističkim metodama služi upravo Đilas i njegovi ekstremisti, ali se tu radi o ekstremnoj manjini.Drugo, nelogično bi da bi 27 država EU, plus Velika Britanija, plus SAD, plus Kanada podržavali fašizam u Srbiji, čak i da on postoji. Da u Srbiji postoji državni fašizam neminovno bi reagovale evropske institucije i SAD i strani ambasadori itd.Gde u Srbiji Đilas vidi fašizam? U „Beogradu na vodi“, u budućem metrou, kod spomenika Stefanu Nemanji, kod spomenika Borislavu Pekiću, na stotinama kilometara novoizgrađenih autoputeva, u prosečnoj plati od 600 evra, u novim kovid bolnicama, u fabrikama vakcina? Da li neko proganja u Srbiji ili ubija Jevreje, Rome, migrante, pripadnike manjina ili pripadnike opozicije? Ma ne. Srbija dobija pohvale iz celog sveta u pogledu odnosa prema svima njima.Da li neko u Srbiji donosi zakone kojima oduzima imovinu Jevrejima, Romima i ostalim pripadnicima manjina ili migrantima? Pa ne, naravno. I Evropskoj zajednici je do sada, u proteklih deset godina vraćena gotova sva imovina koja im je oduzeta posle Drugog svetskog rata.Da li neko zabranjuje političke stranke i opoziciju i okupljanja? Ne. Evo haosa, vidimo šetaju, protestuju, sve ne prijavljeni skupovi. Niko ih ne sprečava. Da li neko zabranjuje medije? Pa naravno da ne. Većina medija u Srbiji je protiv Vučića i protiv SNS. Da li je u Srbiji ugroženo bilo koje građansko pravo? Nije, osim prava predsednika Vučića i članova njegove porodice i prava članova simpatizera i birača SNS?Da li neko u Srbiji proganja ljude po osnovu rasne, verske, nacionalne, seksualne, političke i neke druge pripadnosti? Pa ne, nikako, osim što Đilasovci proganjaju članove Vučićeve porodice. Pa, gde onda Đilas vidi fašizam u Srbiji? Samo u svojim halucinacijama.Nikada ni u jednoj fašističkoj zemlji ne bi bilo moguće da Vladu predvodi žena i da Vladu čini polovina žena. To nikada ne bi bilo moguće, kao što ne bi bilo moguće ni u jednoj fašističkoj zemlji da Vladu predvodi žena koja se deklariše kao LGBT osoba.U kojoj to fašističkoj zemlji je ikada bilo moguće da tuce žandara nekažnjeno pretuče liderovog brata, predsednikovog brata i brata gradonačelnika glavnog grada i dvojicu pripadnika specijalnih vojnih jedinica koji su ih štitili?U kojoj to fašističkoj zemlji mogu normalno da rade mediji, nalik „N1“, „Novoj“, „Direktno“, „Danas“, u „NiN-u“, „Vremenu“ itd?

U kojoj to fašističkoj zemlji možete nekažnjeno i slobodno vređati i ponižavati funkcionere vladajuće partije? U kojoj to fašističkoj zemlji stalno se održavaju slobodni izbori svake dve godine?Molim vas, skaradno je da Đilas govori o fašizmu u Srbiji kada znamo da su baš na Đilasovim protestima 2018. godine nošena ogromna vešala preko Terazija, a nisu li upravo nemački fašisti i Ljotićevci vešali i silovali po Terazijama, Beogradu i Srbiji u doba okupacije?Skaradno je da Đilas govori o fašizmu u Srbiji kada znamo da jedan od lidera njegove upravo sadašnje koalicije, Željko Veselinović 2018. godine je pozvao na silovanje premijerke Ane Brnabić.Skaradno je da Đilas govori o fašizmu i kriminalu kada je jedan od njegovih najbližih saradnika iz Kuršumlije, Milutin Bakić uhapšen prošle godine zbog toga što je švercovao 66 kilograma marihuane kada je Milan Dabović, bivši šurak Dragana Đilasa uhapšen zbog šverca 2,4 kilograma kokaina, kada je baš on, Đilas, hladno pretukao svog bivšeg tasta koji je stao u odbranu svoje ćerke, kada baš Đilasova potpredsednica, Marinika angažuje svog prijatelja, dilera i trgovca oružjem da iz Pančeva iseli jednog novinara.Za kraj, da parafraziram velikog pesnika Vladislava Petkovića Disa, koji baš kao da je o Đilasu pisao – pokrao je sve hramove i ćivote, ismejao sve vrline i poštenje, ponizio ponizio sve grobove i živote, uprljao i opelo i krštenje, pokrao je sve hramove i ćivote.Zbog čega Đilas toliko laže? Ljubomoran je i frustriran zbog toga što predsednik Vučić uzdiže Srbiju, gradi Srbiju, vakciniše Srbiju, štiti Srbiju, leči Srbiju, leči prošlost u sadašnjosti radi budućnosti.Živela Srbija! Hvala vam. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da ćemo danas raditi posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.Gospodin

Mislio je na Zavod za protetiku „Rudo“ koji je deo zdravstva državnog, ali pored toga postoji ortopedsko preduzeće „Rudo“ koje je privredni subjekat i koje nema nikakve veze sa javnim sektorom, pa tako ne može biti ni stranačkog zapošljavanja, a pogotovo što je rukovodstvo koje me je tada pozvalo da budem direktor pravnog sektora, pripadalo političkim opcijama koje su sasvim suprotne od DOS-a i koje nisu bile deo DSS-a.Inače, nije ni čudo što uvaženi prethodnik to nije video i nije znao, jer je uvek pripadao onim visinama DOS-ovske vlasti i vlasti DSS u to vreme. To bi se otprilike zvalo neki dvorski deo stranke, ali je čudno da ljudi koji žive u dvorskim delovima stranke i nekada, pa i danas, imaju potrebu da budu ostrašćeni u svom nastupu.To nije nešto što se tiče mene, tiče se svih drugih opozicionih predstavnika koji ovde često proziva i često nastupa ostrašćeno kako obično ljudi iz dvorskog dela vlasti nemaju potrebu, već je to deo jedne bitke na mnogo nižem nivou.Moja tadašnja situacija u odnosu na DSS, što on nije mogao da zna, jer je bio u dvorskom delu DSS-a, je bio moj prvi sukob sa tom strankom i napuštanje te stranke iz razloga što ljudi u Aranđelovcu, pošto sam ja uvek bio vezan za Šumadiju i za taj kraj, a ne za Vračar kao uvaženi gospodin, radili su nešto što i on sada radi, a to je glancali su lik i delo i bistu Vojislavu Koštunici. Vojislav Koštunica je čovek koga ja cenim politički, ali nikada nisam imao iluzija u vezi sa njegovim manama i greškama koje je napravio.Mislim napravio.Mislim da su uspesi i ono što je uradio dobro, mnogo veći od tih grešaka i zato ga cenim i poštujem. Ali, tada u DSS-u, kao i danas, zašto se borim protiv SNS, jeste to što ne volim ljude koji iz dvorskih delova stranke stiču svoju karijeru tako što napadaju druge, a ulizuju se stranačkom lideru. Hvala. ja nikada nisam bio monarhista, odmah da vam kažem, ovaj čovek je monarhista, bio je monarhista.Inače, što se tiče tih dvorskih delova, ja sam bar bio veran 23 godine DSS-u, dok je on menjao jedno sedam stranaka, menjao je stranke češće nego čarape. To je prvo bio DSS, potom je bio Dver, posle Dvera je bio kod onog Parovića je sarađivao, posle kod onog ludaka iz Topole, posle toga je bio kod gospodina Šapića, posle toga je, kažu, bio Zavetnik, sada ima narodnu mrežu, pletilje, čipke i ostalo.Znači, ja to nisam radio. A da je zaposlen tad, evo potvrdio je, samo što kaže - partijskim zapošljavanjem ga nisu zaposlili DOS-ovci, nego oni sa suprotne strane, što sumnjam. Bili ste direktor, nemojte da se odričete i nemojte da pljujete Vojislava Koštunicu, to je tanjir iz koga ste jednom jeli. Ja nikada neću to raditi, za razliku od vas. A to da li ste vi na dvoru, pa, bili ste na dvorovima, evo, sedam dvorova ste promenili. **Radovan Završićemo ovde krug replika, da se ne bi ovo pretvorilo u vaš lični razgovor i komunikaciju.Prelazimo na sledećeg narodnog poslanika, potpredsednica Skupština, Marija Jevđić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsedniče.Poštovana ministarko sa saradnicima, kolege narodni poslanici, otprilike i prošle godine u ovo vreme smo raspravljali o setu zakona kojim su predložene izmene u oblasti radnih odnosa zaposlenih u javnim službama i niko od nas tada nije ni slutio da ćemo morati ponovo da raspravljamo i odlažemo rok primene ovih zakona.Razlog i tada, kao i sada, je bila složena epidemiološka situacija u kojoj se nalazi naša zemlja, ali ne samo naša zemlja nego i ceo svet.Kao što smo mogli videti i čuti u vašem obraćanju, ministarka, rekli ste da ponekad i najveće želje i velika volja da se uredi javni sektor su nemoćni pred životom koji diktira pandemija, a svedoci smo svakog dana koliko ceo svet trpi i koliko su mnogi globalni procesi u prethodne skoro dve godine usporeni.To je inače i dovelo do dodatnog opterećenja kapaciteta i fizičkog ograničenja ali i do otežanog funkcionisanja podsistema javnog sektora u kojem upravo ove reforme treba da budu izvršene. Zbog toga je onemogućeno sprovođenje aktivnosti od strane svih učesnika u reformi i uspostavljanje efikasnog mehanizma na prelazak na novi sistem plata u javnom sektoru, predviđenog za početak 2022.

iako je Uredba menjana čak 44 puta od tada. Svim drugim javnim službama su periodično povećavani koeficijenti, osim ustanovama za fizičku kulturu.Mislim da treba da razmotrimo deo Uredbe koja se odnosi na zaposlene u javnim ustanovama za sport, jer kao zemlja koja mnogo ulaže u sport, kao zemlja koja ima vrhunske sportiste, kao zemlja koja je u poslednjih nekoliko godina izgradila mnogo modernih sportskih objekata, a to su upravo ljudi koji stoje iza tih objekata i koji vode računa da takvi objekti budu sačuvani i da budu, i na zadovoljstvo naših sportista, ali i naših građana, da su nenamerno poslednjih skoro 18-20 godina zaboravljeni kada se uređivala Uredba o koeficijentima zaposlenih u javnim ustanovama.Čisto informacije radi, čuli smo i od vas i od drugih kolega, da javni sektor odnosno reforme koje će obuhvatiti javni sektor, tiče se oko 400 hiljada zaposlenih, to zahteva postojanje pouzdanih podataka na osnovu kojih će moći da se sprovedu posebne potrebne analize finansijskih i fiskalnih fiskalnih efekata reformi, ali se to može postići, odnosno ne može se postići dok ne uspostavimo jedinstven i centralizovan sistem u kojem se nalaze tačni i precizni podaci.Inače, proces reforme plate je složen i obiman posao i mnoge zemlje su ga sprovodile i pripremale duže od 10 godina, tako da prethodna prethodna odlaganja, kao i ovo odlaganje, je zato što želimo i kao država, a naravno i vi kao resorno ministarstvo, da ti zakoni budu što bolje odrađeni i da se sutra što bolje implementiraju u društvo.Sama reforma javne uprave je jedan od ključnih prioriteta ove Vlade i jedan od tri ključna uslova za pristupanje Srbije EU.U prethodnom periodu, i u periodu gospodina Ružića, puno se radilo na unapređenju rada opštinskih i gradskih uprava kroz projekat efikasne uprave i rađeno je na razvoju i širenju jedinstvenog

sa upravom, već to mogu da urade na jednom mestu, u najkraćem mogućem roku, da ostvare svoja prava, zaštite svoje interese i da, ono što je možda i najbitnije, uštede svoje vreme i novac.Zašto je ovo važno za lokalnu samoupravu? Zato što svi odgovori su objedini na jednom mestu i to doprinosi da vidimo šta još može da se unapredi da se poveća efikasnost, transparentnost i ekonomičnost rada gradske uprave, jer je želja svih nas da javna uprava bude po meri i u korist građana.Od 2018. godine, kada je zaživeo ovaj projekat, pa do sada otvoreno je više od 14 jedinstvenih upravnih mesta u Srbiji, a kao poslanica i kao građanka koja dolazi iz Kraljeva, znam da grad Kraljevo ima spreman projekat koji će predati Ministarstvu i nadam se da će u sledećoj godini građani Kraljeva moći da vide sve prednosti jedinstvenog upravnog mesta. Grad Kraljevo, koji se poslednjih godina dosta modernizovao, mislim da zaslužuje da ima upravo jedan ovakav projekat.Sam set zakona se u svojoj srži odnosi na ljudske resurse i zato želim da pohvalim i donošenje Zakona o formiranju Nacionalne akademije za javnu upravu. To je veliko unapređenje za sistem upravljanja ljudskih resursima. Ova institucija koristi svim službenicima za sticanje novih znanja i ovladavanjem svim procesima koji obuhvataju modernizaciju lokalne samouprave. Time se postiže kvalitet rada državnih državnih službenika, a opet je to u korist građana, jer, kao što sam i rekla, želimo da javna uprava bude savremena, modernizovana, efikasna. Građani Srbije zaslužuju da imaju upravo takvu javnu upravu.Videli smo u proteklih godinu i po dana koliko je bitno da imamo digitalizovanu upravu. Kada je bio blokiran rad svih institucija, kada smo svi prešli na onlajn rad, rad javne uprave nije stao. Tu smo pokazali koliko je država, ali i vaše ministarstvo bilo spremno da odgovori svim izazovima i situacijama kojim su se tokom pandemije zadesili zadesili i bili suočeni svi građani, pa i rad svih ministarstava i same Vlade. To je za svaku pohvalu.Poslanička grupa Jedinstvene Srbije smatra da u budućem radu treba nastaviti na razvoju efikasnosti i stručne državne, odnosno lokalne samouprave, ulaganje u usavršavanje kadrova, jer je cilj da i građani kojima se pružaju usluge, ali i službenici koji pružaju te usluge budu zadovoljni, jer jedino tako možemo govoriti o javnoj upravi koja je u službi i po meri svih građana.Mislim da je cilj Ministarstva, a i države, opremanje modernijom tehnikom organa državne i lokalne samouprave. Videli smo, juče je u Kragujevcu otvoren jedan savremeni „Data centar“, koji bi trebalo da doprinese neometanom i pouzdanom radu usluga elektronske uprave, bezbednom čuvanju podataka iz registara, kao i razvoju budućih usluga. biće unapređen rad javne uprave, što će ubrzati procedure i pojednostaviti život svakog građanina. U njemu će biti smeštena prva državna platforma za veštačku inteligenciju, koja će biti na raspolaganju i državi i lokalnoj samoupravi, ali i univerzitetima i naučno-tehnološkim parkovima. Mislim da je država prepoznala da u današnjem modernom dobu, u 21. veku vrednije od novca jesu podaci. Otvaranjem ovakvog centra Srbija je postala zemlja sa najmodernijom bankom podataka.Jedinstvena Srbija, kao socijalno odgovorna koja je mnogo puta pokazala da joj je život običnog građanina prioritet, da je ravnomerni razvoj Srbije jedan od postulata našeg programa, u nadi da ćemo možda i reformu javnog sistema završiti pre 2025. godine, u danu za glasanje podržaće

Zahvaljujem.Uvažena ministarka sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, suština četiri predloga izmena zakona o kojima danas raspravljamo, a odnose se na izmene Zakona o zaposlenima u javnoj službi, o izmenama sistema plata u javnom sektoru, agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, jeste pomeranje roka za uspostavljanje jedinstvenog sistema obračuna plata u javnom sektoru za 2025. godinu.Kako je i navedeno u obrazloženju Predloga zakona, da bi se uspostavio sistemski zakon kojim se uređuju plate u svim delovima javnog sektora, potrebno je uraditi sveobuhvatnu finansijsku analizu, koja nije bila moguća u prethodnom periodu zbog zastarelosti i ograničenih mogućnosti postojećeg informacionog sistema za sistema za obračun plata.Centralni informacioni sistem koji treba da se uspostavi i na čijem planiranju Ministarstvo finansije radi još od 2019. godine treba da bude izvor mnogobrojnih podataka, a pre svega da vrši strogu kontrolu izvršenja budžeta za obračuna zarada u javnom sektoru, kontrolu troškova zapošljavanja u javnom sektoru. Informacioni sistem će sadržati podatke o preko 450.000 zaposlenih u javnom sektoru, o njihovim platama, prisustvu na radu, kao i veliki broj operativnih i budžetskih podataka Republike Srbije, odnosno suština svih navedenih izmena jeste da se uvođenje platnih razreda odlaže za 2025. godinu.Kao predstavnica socijaldemokratske opcije smatram od velike važnosti da se desi jedna sveobuhvatna i celovita reforma javnog sektora koja će pre svega dovesti do relaksacije i javne potrošnje i budžeta, ali i podići efikasnost poslovanja koje ne sme da podrazumeva stalna kreditna zaduženja u potrošnju. Naravno, da reforma mora da se sprovodi kroz obavezan socijalni dijalog između Vlade i reprezentativnih sindikata, kroz razmenu mišljenja i argumenata kako bi se stavovi usaglasili.Kako je i navedeno u Finansijskoj strategiji za period od 2022. godine do 2024. godine mere koje su doprinele ublažavanju posledica pandemije ostaju u fokusu kreiranja ekonomske politike, ali je neophodno pronalaženje i novih izvora rasta, pa su inovacije i istraživanje takođe u fokusu. Prioritet će imati infrastrukturni i kapitalni projekti, ali i politika plata i penzija.Zakon o budžetskom sistemu koji je nedavno izglasan predviđa povećanje plata za oko 500.000 ljudi, zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava, zaposlenih u Ministarstvu odbrane, u zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, i to povećanje će se vršiti počev od plate za decembar 2021. godine, što je mera koju smo mi poslanici SDPS podržali uvažavajući trenutne ekonomske prilike i potrebe radnika.Svi prethodno izglasani fiskalni zakoni imaju za cilj da obezbede stabilnost javnih finansija i održivost, što takođe pozdravljam, kao i donet paket mera kojima će se odlukom Vlade cene pet osnovnih namirnica zamrznuti na 60 dana, što u trenucima neizvesnosti na svetskoj ekonomskoj sceni predstavlja odgovornu socijalnu politiku.Iako je Strategijom Ministarstva finansija za period do 2024. godine predviđena reforma kako u oblasti zapošljavanja, upravljanja kadrovima i sistemom plata u državnom sektoru, današnjim predlozima zakona taj rok se pomera na 2025. godinu, zbog čega mi je, moram priznati, žao.Shvatam problem koji treba da reši evidentiranje svih direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, njihova primanja, odnos rada i zarade, ali smatram da je pitanje platnih razreda neophodno kako bi se uveo sistemski red u javnim preduzećima, agencijama, a samim tim u platni sistem, što će sigurno pomoći u kontroli trošenja budžeta.Pozivajući se na revidiranu verziju Strategije u kojoj je navedeno da s obzirom na efekte pandemije, na strukturu zaposlenih i nivoe zarade u javnom sektoru primena reformskog sistema bi trebalo da počne 2025. godine.Uzimajući u obzir sve do sada izglasane fiskalne novine koje su zaista pozitivne, verujem da će 2025. godina biti zaista odlučujuća godina u kojoj će se započeti reformski koraci, a u cilju poboljšanja celokupnog javnog sektora i završiti.Zahvaljujem. Zahvaljujem.Sledeći je narodni poslanik Zvonimir Stević.Izvolite. Poštovani potpredsedniče, uvažena ministarko sa saradnicama, dame i gospodo narodni poslanici, danas je na dnevnom redu više zakona koji se odnose na sistem plata u javnom sektoru, u pitanju su izmene zakona kojima se još jednom produžavaju rokovi za primenu novog modela plata u javnom sektoru, a to je model platnih razreda.Donošenjem krovnog zakona u sistemu plata u javnom sektoru, zakona kojim se uređuju plate zaposlenim u organima AP, lokalnih samouprava, u javnim službama, plate policijskih i vojnih službenika, pa do zakona kojim se uređuju plate u javnim agencijama i drugim organizacijama

stvoren je kompletan zakonski okvir za reformu javne uprave, a time i reformu sistema plata zaposlenih u ovom sektoru po novom modelu platnih razreda. Ovaj platni model se sada primenjuje kod plata državnih službenika i nameštenika, i to od 2007. godine, a preostaje njegova implementacija u ostale delove javnog sektora.Prevođenje plata u javnom sektoru na potpuno drugačiji model nije jednostavno zbog složenosti sektora javne uprave koji je sam po sebi raznolik i složen sistem, jer obuhvata veliki broj organa i službi, veliki broj poslova i nadležnosti, veliki broj zanimanja, veliki broj zaposlenih u državnim organima, u pokrajinskim, opštinskim organima, u javnim službama, obrazovanju, zdravstvu, kulturi, fizičkoj kulturi, dečijoj i socijalnoj zaštiti. Tu su i pravosuđe, policija, vojska, službe bezbednosti. Svaki od ovih delova javnog sektora ima svoju ulogu i svoje mesto u društvu i obezbeđuju integralni i razvojni put društva.Složenost sistema javne uprave, a time i složenost postupka prelaska na novi način obračuna plata očigledno zahteva i mnogo više vremena za primenu novog modela, pri čemu je multidisciplinarni pristup nužan, odnosno ne može biti posao samo jednog ministarstva, jer svaki vladin resor poznaje kako funkcionišu službe unutar tog resora.Ovoga puta uvođenje platnih razreda kao platnog principa u svim posebnim delovima javne uprave odlaže se za još četiri godine, odnosno do 2025. godine. Za ovo ovo pomeranje navodi se više razloga. Jedan od njih jeste kovid koji je aktivnosti države preusmerio na zaštitu zdravlja stanovništva i saniranje posledica koje je zbog kovida pretrpela naše privreda, tako da se planirane aktivnosti na uvođenju platnih razreda nisu mogle blagovremeno završiti. Zatim, predlagač zakona navodi neophodnost vršenja novih analiza primenjivosti i očekivanih efekata novog platnog sistema u skladu sa promenama u privrednom i finansijskom sektoru koje su nastale nakon donošenja ovih zakona.Dakle, neophodno je da se dodatno prouči kako bi se u današnjim okolnostima ovaj model odrazio i na makroekonomsku stabilnost i na budžet i na socijalni položaj zaposlenih, kako je to navedeno u obrazloženju zakona koji su pred nama. U prethodnoj i ovoj godini su povećavane plate u javnom sektoru i u različitim procentima, tako da će sigurno biti potrebni dodatni mehanizmi kojima bi se došlo do ujednačavanja plata.Treba plata.Treba ovom prilikom skrenuti pažnju na značaj, na ulogu sektora za svaku pravnu i demokratski orjentisanu državu. Društvo ne može napredovati ako nema dobru javnu upravu, jer javna uprava u svim svojim segmentima nije jedino administrator određenih postupaka, upravo je i kreativni faktor razvoja. Javna uprava je i slika pravne uređenosti društva, jer se pred njom ostvaruju zakonska prava građana. Uprava je ta koja sprovodi zakone i od njene kadrovske i tehničke opremljenosti zavisi funkcionisanje pravne države, zato je za državu važno da ima stručnu, efikasnu, odgovornu, depolitizovanu i nekoruptivnu administraciju.Možemo reći da i javni sektor sprovodi društvene reforme i zato i on mora biti reformisan, adekvatno uređen, efikasan, stručan i funkcionalan sa što manje troškova po građane, a sa što boljom uslugom koju pruža. Tako na primer dobre efekte poreske politike možemo računati uz dobro poresku administraciju. Dobru administraciju socijalne politike ako imamo motivisane i svesne stručnjake u centrima za socijalni rad. Možemo biti bezbedni ako imamo profesionalce u policiji i vojsci, ali zaposleni u javnom sektoru moraju biti motivisani za svoj rad, jer od materijalne motivacije zaposlenog državnog službenika zavise rezultati napretka u svakom segmentu društva.Reforma društva.Reforma javnog sektora je proces, možemo reći neprekidan proces jer su inovacije znanja i efikasnost uprave stalni zahtevi i potrebe. Sve države tragaju za najboljim ili za optimalnim modelom organizovanja uprave, pri čemu je uvek značajno pitanje nagrađivanje zaposlenih u javnom sektoru kako bi takav javni sektor mogao da ostvaruje ključne razvojne ciljeve države. Danas Srbija jeste na dobrom putu da građanima obezbedi efikasnu upravu, a javnoj upravi bolji položaj.Ovo su polazni elementi opšte reforme javnog sektora koja je započeta pre više godina, a koji su sadržani i u aktuelnoj Strategiji razvoja javne uprave donete za period od 2015. do 2020. godine.Ovde su definisani najvažniji ciljevi, a to su, pre svega bolja organizacija uprave, razvoj modernog i profesionalnog službeničkog sistema, unapređenje sistema lokalne samouprave, digitalizacija i razvoj elektronske uprave, ali i iznalaženje pravednijeg modela plata u ovom sektoru, jer moramo biti realni, dosta mladih i stručnih kadrova odlazi iz javne prave, upravo zbog nestimulativnih plata. Nije dobro ako zbog odliva kvalitetnih kadrova javna uprava ne bude spremna za brže reforme.Kompletan pravni okvir za reformu ovog sektora i uspostavljanje moderne, transparentne, efikasne i odgovorne javne uprave koja se približila građanima u uspostavljanju u periodu od 2016. do 2020. godine.Kada je u pitanju modernizacija uprave, odnosno, digitalizacija, možemo reći da je u prethodnim godinama već postignut značajni napredak koji građani već mogu da osete u postupcima ostvarivanja različitih prava pred državnim organima i službama.Tu bih kao strateški važan rezultat pomenuo formiranje Centralnog registra stanovništva, odnosno, jedinstvene elektronske baze svih podataka o stanovništvu u kojoj se nalaze podaci o građanima iz 13 različitih i nepovezanih registara.Ovo je veliki napredak u načinu na koji građani mogu da dođu do različitih dokumenata i papira bez čekanja u različitim redovima na svim nivoima vlasti, a tome je doprineo ovaj projekat Jedinstveno upravno mesto, koji je unapredio rad uprave na lokalnom nivou.Vratio nivou.Vratio bih se na pitanje sistema plata u javnom sektoru, koji svakako nije jednostavno uspostaviti. Važno je da model bude pravedniji, da obezbedi povoljniji socijalno-ekonomski položaj svim zaposlenim kako bi ih motivisao da svoj posao još posvećenije rade, kako bi u upravi želeli da rade mladi visokoobrazovani i stručni kadrovi.Slažem se sa tim da se o primeni modela platnih razreda u svim delovima javnih sektora izvrše dodatne ekonomske i socijalne analize kako bi se sagledao uticaj primene ovog modela na sva zanimanja, na sve poslove u upravi, ali pre svega, na potrebna sredstva u budžetu za njegovu primenu.Ova činjenica i po rečima predlagača izmena zakona koji su pred nama je najvažniji razlog za ponovno odlaganje primene Zakona o sistemu plata u delu koji se odnosi na uvođenje platnih razreda kao modela obračuna plata u celom javnom sektoru na svim nivoima vlasti.U tom smislu, poslanička grupa Socijalističke partije Srbije će podržati odlaganje rokova za primenu novog modela plata u javnoj upravi. Zahvaljujem.

i do sada, ja ću podržati predloge ovih zakona gde je na predlog naše ministarke Obradović, koja verujem svoj posao radi na najbolji način, predložila. Mi ćemo sada produžiti rok za usvajanje određenih zakona kojima je bio rok 2022.godine.Inače, sve ono što je bitno, najbitnije jeste da se bolje živi, da se pomaže našim ljudima. Mi to sada radimo, to radi naša država, naša Vlada.Još jednom, podržaću predloge zakona.Ostaviću preostalo vreme koleginici koja će govoriti posle mene.Hvala. Njoj je preostao još jedan minut i 20 sekundi.U skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine određujem pauzu u trajanju od jednog časa. Sa radom nastavljamo u 15.00 časova.( Hvala,